**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 362 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i gospodarstvo. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tamara Obradović Mazal će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti. Ovaj zakon proizlazi iz pregovaračkog poglavlja 1 – Sloboda kretanja roba i sa velikim zadovoljstvom i kao pregovarač u tom poglavlju a i pregovarač u poglavlju – Javna nabava mogu izvijestiti da ćemo danas i službeno uputiti naše papire, redovne dokumente za zatvaranje upravo ovog poglavlja – Sloboda kretanja roba. Svi napori koje smo napravili a ovaj zakon je jedan od tih Europska komisija drži da smo ispunili mjerila za zatvaranje i danas je poseban danas je poseban dan što se tiče predstavljanja i ovog zakona. Imali smo ovaj zakon u prvom čitanju. Radi se naravno o dodatnom preuzimanju pravne stečevine. Konzultacije sa Državnim inspektoratom, sa svim nadležnim tijelima, sa resorima ali i sektorima iz kojih proizlazi roba koja se upućuje na tržište, koja mora podlijegati tehničkim zahtjevima, koja prolazi kroz inspekciju Državnog inspektorata odnosno biva upućena na tržište i nalazi se u sinergiji sa potrošačima, sve su to kriteriji koji su bili balansirani i sa njima i sa naravno Europskom komisijom. Čist jedan kratak prikaz sektora o kojima se radi. Ovaj zakon odnosi se na sektore koji pokrivaju proizvode kao što su dizala, strojevi, električni aparati, niskonaponska oprema, aerosolni raspršivači, tekstil obuća, kristalno staklo, zaštitna oprema Prema tome, bilo je vrlo zahtjevno pod ovaj krovni zakon uvrstiti apsolutno sve sektore ali mislim da smo to za drugo čitanje i uspjeli. Ono što je bitno je da smo razradili obveze samih gospodarskih subjekata, znači proizvođača, uvoznika, distributera ovlaštenog zastupnika, da smo propisali dodatno i razradili obveze koje se tiče tehničke dokumentacije, izjave o sukladnosti, ambalaži, informacija na samom proizvodu ili ambalaži i naravno na koji će se ta informacija prezentirati. Jasno smo propisali obveze kojima mora podlijegati ovlašteni zastupnik, uvoznik, distributer ali isto tako i postupak identifikacije samog gospodarskog subjekta. bitno, što je bitno za slobodu kretanja roba između nas i europskog tržišta i u uvjetima članstva u Europskoj uniji je da ovim zakonom propisujemo uzajamno i valjanost svih isprava o sukladnosti koje su izdate u inozemstvu što će u inozemstvu odnosno u ostalim državama članicama vrijediti i za Republiku Hrvatsku. Ovo je i ovaj zakon je na neki način priprema i za hrvatsku robu koja će jednog dana kad uđemo u Europsku uniju imati CE oznaku, dakle ne C kao što ima sada nego punopravnu europsku oznaku CE. I ono što bih posebno naglasila je jači inspekcijski nadzor Državnog inspektora i troškovi samog inspekcijskog postupka. Evo, obzirom da se radi o drugom čitanju, da smo imali prilike raspraviti ovaj zakon u prvom čitanju dala sam jedan kratak prikaz onih promjena koje smo u međuvremenu napravili. Hvala. **Šeks, Vladimir Nastavljamo sjednicu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić,